Hvala

- Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti. Podnositelj je Vlada RH na temelju čl. 3. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

o uredbi koju je donijela na temelju zakonske ovlasti, o Uredbi o plaćama u Državnom uredu za reviziju. Vlada RH je nakon raspuštanja HS na temelju čl. 2. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja djelokruga HS na sjednici održanoj 20. ožujka 2024. donijela Uredbu o plaćama u Državnom uredu za reviziju. Navedenom uredbom uređene su plaće zaposlenih u Državnom uredu za reviziju jer je 1. ožujka 2024. nastala pravna praznina u odnosu na plaće državnih službenika i namještenika u Državnom uredu za reviziju. Plaće zaposlenika u stručnim službama Državnog ureda za reviziju i pomoćnog revizora koji su državni službenici i namještenici bili su dotada propisane dotadašnjim propisima o plaćama državnih službenika i namještenika koji su prestali važiti 1. ožujka 2024.g. u skladu sa Zakonom o plaćama u državnoj službi i javnim službama jer su plaće državnih službenika i namještenika uređene tim zakonom i novim, i novom Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi koja je stupila na snagu 1. ožujka 2024.g.. Prema Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama odredbe tog zakona ne primjenjuju se na zaposlenike u Državnom uredu za reviziju. Zbog nastale pravne praznine, a do donošenja novog Zakona o Državnom uredu za reviziju odnosno posebnog zakona kojim će se urediti plaće zaposlenika u Državnom uredu za reviziju Vlade RH je uredbom na temelju zakonske ovlasti utvrdila plaće zaposlenika u stručnim službama Državnog ureda za reviziju i pomoćnog revizora. Također istom uredbom Vlada je utvrdila i plaće ovlaštenih državnih revizora u većem iznosu nego prema dotadašnjim propisima kako bi se osigurao odgovarajući odnos njihovih plaća s plaćom državnih službenika i namještenika. Zbog toga utvrđen je prestanak važenja Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora. Istom uredbom propisan je i primjena kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stoga predlaže se da HS prihvati Izvješće o uredbi koju je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti, zahvaljujem. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Izvolite g. Totgergeli, potpredsjednik Odbora za financije i državni proračun. Hvala poštovani potpredsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege, Odbor za financije i državni proračun HS raspravio raspravio je na 1. sjednici održanoj 12. lipnja 2024.g. Izvješće o uredbi koju je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti. Odbor je o predmetnom izvješću raspravio na temelju svoje nadležnosti iz čl. 73. Poslovnika HS i nakon kraće rasprave Odbor za financije i državni proračun HS odlučio je jednoglasno sa 10 glasova za podržati, evo predložiti HS slijedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o uredbi koju je Vlada RH donijela na temelju zakonske ovlasti, hvala. Hvala lijepa. Otvaram raspravu, prvi je gospo…, prvi je g. Bulj ispred Kluba zastupnika Mosta. Ja sam i govorio i protekle mandate i sad ću ponoviti da ono što Vlada radi dok sabor, je po meni neprihvatljivo, ja sam za to da Vlada radi u skladu sa zakonom, tehnička Vlada i nemam ništa protiv revizije i revizora da imaju i veće plaće, da se odrađuje taj posao, dapače, međutim ova Vlada je puno toga napravila, poglavito uz samu kampanju koja je išla kako je išao tijek kampanje. Mogu samo kazati da je dosta ljudi nagradila na zatvorenim sjednicama Vlade koji su uglavnom radili za HDZ, pa čak u znanstvene institucije visoke su ih imenovali, čak jednu moju Sinjanku, al to moram javnije objavit i čestitat joj jel što je više blatila mene i ostale to je sada više nagrađena i to je se sve radilo na zatvorenim sjednicama Vlade ili nekakvim uredbama. O tome ću izaći isto javno, čekam premijera da se pojavi jel imam samo jedno pravo, zastupničko pitanje. Znači nisam za ovo, HS je iznad Vlade, Vlada radi što god želi, mi im to naknadno sve ozakonimo, ne govorim o ovome slučaju, al u 95 slučajeva Vlada radi što god …, poglavito uz izbore to je bilo nagrade za te njihove trbuhozorce ogromne. Rekao je ovdje u ime odbora da je, financija, da je to prihvaćeno, jer rekli ste jednoglasno…/Upadica 10 glasova jednoglasno. Po meni je to neprihvatljivo i mi i dalje ponižavamo ovaj sabor, mi i dalje ponižavamo ovaj sabor sa takvim ponašanjem jednostavno kad dođu ovdje predstavnici Vlade određeni, ne svi da se ne bi uvridila gospoda, bili ste radili svoj posao kulturno, međutim ima odnos prema saboru je nikakav i ja osobno neću glasat, ni Klub Mosta za ovaj prijedlog, ne zbog revizije nego inače neću dat nikad mogućnost da Vlada radi nešto da im mi dajemo naknadno nekakvu potporu jer Vlada se ne odnosi prema ovome saboru kao prema onome koji ih je birao jel Vlada proizlazi iz sabora, nama daje narod legitimitet, nas narod ocjenjuje ne kao slučaj Borića koji je tu zamjena, pa on njega shvaća Borić saborski zastupnik da neko ko sluša on je zamjenski zastupnik koji je dobio 1% i on jadnik mora …/Govornik se ne razumije./…njega nema više na mapi i to je problem, al mi moramo štitit ovu instituciju sabora, saborskih zastupnika i ne davati retroaktivno Vladi potporu za nešto što je već napravljeno, onda bi tribalo puno ozbiljnije to razmotriti … minimalno premijer pa zamolit Sabor i to ne kao zadnju točku sjednice. Nek je to u skladu sa nekakvim poslovnikom HS-a, ovog onog ne znam to je bahato kad dođe ovdje, ko je on osvojio Dinaru, ko da je on iša prema Kninu iz pravca Grahova …/Govornik se ne razumije./… kad smo išli prema Kninu tolko se to ponaša ovdje. Bruxelles, četri jezika, Juncker štipka i Tusk to je razina iznad nas Sabora

ljutim. Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažavajući čak i ovo što je kolega Bulj rekao, mi smo imali Odbor za zakonodavstvo koji je ovo prihvatio jednoglasno na temelju predlagateljevih pojašnjenja i objašnjenja, slažem se čak i s tim da ne treba bit Sabor taj koji će samo nešta klimnut kakogod neko unapred odluči, međutim obzirom na neću reći hitnost, ali na situaciju koja je na neki način vakuum u ovom dijelu dok će se donest konačni prijedlog koji bi trebao biti ako sam ja dobro razumio do kraja godine. Mi ćemo ovaj prijedlog prihvatit kako smo prihvatili i na Odboru za financije. A ja ću sad iskoristiti ovih punih 15 minuta pozdravit kolegicu

Neki put sam ja znao pozdraviti jednoga kako ne bi pozdravio i sebe. Gospođa Danijela Blaženović Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite gospođa Blaženović, Blažanović, da me ne biste korigirali, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam nazočne kolegice i kolege i predlagatelja i sve ove vrijedne službenike bez kojih ne bi mogli funkcionirat ovdje. Ja sam imala nešto tu napisano za reć, al ja bi se prvo osvrnula na izjavu kolege Bulja koji je rekao da neće podržati nijednu uredbu Vlade koja se donosi na ovakav način, bez obzira o čemu se radi pa bi ga uputila na to da je ovaj Sabor donio Zakon o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a, pa ako pa ako već nije vidio možda da se malo poduči da postoji jedan zakon prema kojem Vlada radi, a koji je ovaj Sabor donio i prema tim ovlastima se Vlada ovlašćuje da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga HS-a, osim osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu RH može uređivat samo HS. I iznimno ovlašćuje se Vlada RH da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata HS-a pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog HS-a uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga HS-a opet osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu RH može uređivati samo HS. To je mali zakon i lako ga je nać na internetu i pročitati. Po mišljenju Kluba zastupnika HDZ-a Državni ured za reviziju je Ustavom RH određen kao najviša revizijska institucija RH, obavljaju reviziju financijske izvještaje i poslovanje subjekata revizije utvrđenih zakonima na temelju obavljenih revizija učinci Državnog ureda za reviziju su vidljivi kroz niz preporuka i mišljenja s ciljem poboljšanja upravljanja javnim sredstvima. Ovom uredbom Vlada RH je samo popunila jednu pravnu prazninu jer je prestao važiti zakon koji je uređivao pitanja Državnog ureda za reviziju vezano za njihove naknade i plaće i donio je uredbu nakon samo u jednom prelaznom periodu i 20. ožujka 2024. ta je uredba stupila na snagu i u samom izvješću je i spomenuto da će bit donesen zakon kojim će se ta pitanja sva urediti. Znači uredbe su Vlade u ovakvim slučajevima nešto što gasi požare, što popunjava praznine, nisu nikakva ugroza državi ni HS-u ni ovlastima HS-a. Znači Vlada je donijela Uredbu o plaćama u Državnom uredu za reviziju, uređuju se plaće o ovlaštenih državnih revizora, pomoćnog revizora, državnih službenika, namještenika u stručnim službama državni ured za reviziju. Do dana stupanja na snagu ove uredbe plaća ovlaštenih državnih revizora bile su uređene Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora, a plaće pomoćnog državnog revizora i državnih službenika i namještenika u stručnim službama Državni ured za reviziju bile su propisom Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i prestali su ti propisi važiti 1. ožujka 2024. sukladno Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Nastupila je na snagu nova uredba s nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u državnoj službi, donesen na temeljem Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama koja se ne primjenjuje na zaposlene u Državni ured za reviziju. Obzirom je u čl. 2. st. 2. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama izrijekom propisano da se taj zakon, a time i podzakonski akti tog zakona ne primjenjuju na zaposlene u Državni ured za reviziju. Znači 1. ožujka 2024. nastala je pravna praznina u odnosu na plaće pomoćnog revizora i državnih službenika i namještenika u Državnom uredu za reviziju koji ne spadaju u ovlaštene državne revizore. Zbog nastale pravne praznine do donošenja novog Zakona o državnom uredu za reviziju odnosno posebnog zakona, zakona kojim će se urediti plaće zaposlenika u Državnom uredu za reviziju, Vlada RH ovom uredbom na temelju zakonske ovlasti utvrdila plaće pomoćnih revizora i državnih službenika i namještenika u stručnim službama Državnog ureda za reviziju. Istom uredom Vlada je utvrdila plaće ovlaštenih državnih revizora kako bi se osigurao odgovarajući odnos njihovih plaća s plaćama državnih službenika i namještenika.

ne omalovažava nego nije očito prepoznala što sam htio reći. Hrvatska Vlada ne smije ponižavati Hrvatski sabor i ovim ozbiljnim temama i njihovim odlukama, ne govorimo samo o reviziji, vi govorite o periodu dok je Vlada tehnička tj. dok je jel. Međutim imamo mi Vladu i one stanke ljetnu i zimsku tada isto donosi uredbe brojne, bez znanja sabora i naknadno donese nama da mi dignemo ručice. Ja ih dignih neću. Hvala lijepa, neću vam dat opomenu tako da možete cijelu večer razgovarati sami sa sobom ako želite, bez opomene. Gospodin Totgergeli nemojte, mislim to. A izvolite. **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj pa vi u stvari svojim ponašanjem u Hrvatskom saboru vrijeđate saborske zastupnike koji su članovi Odbora za financije i državni proračun gdje i cijela vaša stranka to u stvari radi jer vaš predstavnik se tamo ne pojavi kad odbor donese jednoglasno sa 10 glasova za, znači 6 je bilo iz vladajućih i 4 iz oporbe, vi ovdje to kritizirate i kažete da je to omalovažavanje Hrvatskog sabora.

Evo kolega Bulj ja samo još jednom ukazujem da postoji zakon koji uređuje način na koji Vlada donosi i kad donosi uredbe i točno je naznačeno vrijeme i u koju svrhu se te uredbe donose. ulazi u ovlast Hrvatskog sabora kad su iznimne situacije kao što je ova situacija o kojoj sada raspravljamo i naknadno se donose zakoni koji onda uređuju ta pitanja i prestaje važenje takvih uredbi. …/Upadica Radin: Hvala lijepa./…

nije činjenica da nisam bio, na kraju su me samog mandata imenovali u taj odbor. Zaustavio sam ono što ste imali namjeru pravo služnosti da smanjite teleoperaterima na štetu gradova, jedinica lokalne samouprave i to sam zaustavio. Vi omalovažavate kad ste digli ručicu Hvala lijepa. Sutra imamo. Zaključujem raspravu, prvo glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra imamo Prijedlog zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u prvom čitanju. Hvala lijepa i spavajte dobro.